prijedloga zakona. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, europske integracije i pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Damir Kontrec će obrazložiti konačne prijedloge obiju ovih zakona. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi zastupnici. Pred vama su dva teksta, tekst Ovršnog zakona odnosno Zakona o javnim ovršiteljima koji su zapravo rezultat reforme Ovršnog sustava. Oni koji znaju kako to funkcionira u praksi onda znaju sasvim sigurno da je najveći problem provedba ovrhe. Dakle, nije problem doći do rješenja o ovrsi, nije problem doći niti do pravomoćne sudske odluke nego je problem to provesti u praksi. Ovom reformom Ovršnog sustava uvodi se u ovršni postupak jedna nova institucija javni ovršitelji kao javna služba. U Zakonu o javnim ovršiteljima propisani su uvjeti pod kojima, kako broj stanovnika tako i uvjeti tko može biti javni ovršitelj i zapravo javni ovršitelji su osobe koje će u buduće prema ovom prijedlogu provoditi ovrhu kako na temelju ovršne isprave tako i ovrhu na temelju vjerodostojne isprave. Razlika u odnosu na prvo čitanje ovog Ovršnog zakona nalazi se u tome što je javnim ovršiteljima data ovlast da donosi rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave čime se uvodi dualitet zajedno sa javnim bilježnicima. Dakle, to mogu donositi i javni bilježnici. S obzirom na rasprave koje su bile na Odboru za zakonodavstvo i Odboru za pravosuđe predlagatelj je suglasan da ovi zakoni idu u treće čitanje. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Izvjestitelji odbora? Odbor za zakonodavstvo, predsjednik odbora gospodin Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo hrvatskog sabora je na 101. sjednici održanoj 28. rujna 2010. godine raspravljao o Konačnom prijedlogu Ovršnog zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 16. rujna 2010. godine. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona. No, radi određenog broja prijedloga i primjedaba predlaže se predlagatelju da preispita mogućnost da se o ovom konačnom prijedlogu zakona provede treće čitanje. Dakle, prijedlozi i primjedbe odnose se na sljedeća pitanja. U cijelom tekstu valja na odgovarajući način preispitati uporabu pojmova, tražbina, obveza odnosno dug, jer ti pojmovi ne odražavaju odnosno ne sadrže ista obilježja ni pravno relevantni odnos. Drugo, predlaže se među odredbe koje definiraju smisao određenih pojmova u smislu ovog zakona uvrstiti i definicije ovršne, odnosno vjerodostojne isprave posebno glede ovršnog akta javnog bilježnika. Ukazuje se i na različit postupak procjene vrijednosti nekretnine i pokretnine što je u određenom smislu prihvatljivo, no u drugom smislu utječe na duljinu

zaključno. Ukazuje se na završne odredbe koje valja doraditi vodeći računa o pravnoj sigurnosti, jer iz predloženih rješenja proizlazi da će ili da bi određeno vrijeme na pravnoj snazi mogla biti dva zakona i dva zakonska teksta i to svaki samo u određenom dijelu. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za pravosuđe, predsjednica odbora, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite.

Odbor je konačni prijedlog Ovršnog zakona i Konačni prijedlog Zakona o javnim ovršiteljima raspravio u svojstvu matičnoga tijela. Nakon uvodnog izlaganja predlagatelja, u kojem je posebno za naglasiti da je pored pravnih i nomotehničkih poboljšanja konačnim prijedlogom Zakona javnim ovršiteljima daje se ovlast određivanja ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, daje se ovlast za izdavanje potvrde Europskog ovršnog naloga, ovlast da mogu tražiti obavljanje službenih radnji od policije. Članovi odbori podržali su donošenje zakona istaknuvši da se njime uvode bitne novine u provođenju ovršnih postupaka. Samim time što je u ovršnim postupcima ovlast u provođenju ovrhe imaju sudovi u posebnim slučajevima, javni bilježnici i javni ovršitelji koji se po prvi puta uvode kao novo tijelo ovršnog postupka, mišljenje je odbora da predlagatelj zakona mora jasno odrediti ovlasti za postupanje u ovršnim predmetima svakog subjekta kojem daje ovlaštenje za provođenje ovrhe, kako bi se izbjeglo moguće dovođenje nekog subjekta u nepovoljan položaj ili u nesnalaženje u postupku. Naglašeno je da se od predloženih zakona prvenstveno očekuje efikasno postupanje u postupcima ovrhe, stoga se sugerira predlagatelju da preispita pojedine odredbe kako bi se njihovom primjenom zaista jamčila efikasnost i učinkovitost postupanja. Postavljeno je i pitanje kako je moguće i je li moguće utjecati na ravnomjeran raspored ovršnih predmeta s obzirom na podatke da u dosadašnjoj praksi rada javnih bilježnika neki gotovo da i nisu provodili ovrhe, dok su neki uredi provodili desetke tisuća tisuća ovrha. Obzirom da se radi o javnoj ovlasti kojem su poslovi države prenijeti na javne bilježnike, a ovim zakonima ta ovlast se prenosi i na javne ovršitelje, trebalo bi razmisliti o mogućnosti reguliranja ravnomjernog raspoređivanja u obavljanju pripadajućih poslova. Sukladno iznijetim mišljenjima, vodeći se činjenicom da se u postupke ovrhe uvode bitne novine poput javnih ovršitelja, odbor sugerira predlagatelju da se očituje o potrebi donošenja zakona u trećem čitanju. Nakon provedene rasprave odbor je sa 7 glasova za i jednim suzdržanim glasom odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Ovršni zakon i Zakon o javnim ovršiteljima. Hvala Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici Vlade i predlagatelja, kolegice i kolege zastupnici. S obzirom da je predlagatelj već prihvatio zahtjev da se ide sa Ovršnim zakonom i Zakonom o javnim ovršiteljima u treće čitanje, svoju raspravu ću prilagoditi tim okolnostima, ali dalje smatram da je važno naglasiti da Ovršni zakon je moćan alat pravne države, da u tržište uvede red. Drugo što želim naglasiti da Ovršni zakon je relativno neutralan politički zakon. I treće da bez efikasnog alata Ovršnog zakona, ne može se računati na konkurentsku konkurentsku sposobnost hrvatskog društva, hrvatskog gospodarstva. Još nešto načelno. Sadašnji sustav sudske ovrhe zaista ima niz mana, težak je za praktičnu i učinkovitu provedbu s tog naslova podupiremo Vladu da izradi novi Zakon o ovrsi, međutim on mora biti u cilju efikasnog postupanja u tom postupku. Ovršni, ali posebice Zakon o javnim ovršiteljima koji je pred nama kao konačni prijedlog, postavlja mnoga praktična pitanja, od toga kako osposobiti javne ovršitelje, javne bilježnike i suce za primjenu ovog zakona, ako bi njegova primjena počela kao što je u prijedlogu predloženo. Međutim s obzirom da je Vlada prihvatila da zakon ide u treće čitanje, takva primjedba sada otpada. Ali ne otpada rasprava o tome da li u pravni sustav Republike Hrvatske treba uvoditi nove pravne institucije, kao što su javni ovršitelji, a javno-ovršiteljsku dužnost obavljali bi oni, dakle javni ovršitelji kao samostalni neovisni nositelji službe, koji imaju svojstvo osoba javnog povjerenja, njihova uloga bila bi osobito značajna u provedbi ovrhe na pokretninama, radi naplate novčane tražbine. Prema tome postupak ovrhe disperzira se prema prijedlogu na tri različita tijela. To se nama čini vrlo neracionalnim. To bi moglo dovesti do brojnih sukoba u nadležnosti, što će zahtijevati intervenciju sudova, u razrješenju sukoba, tko treba postupati u određenim predmetima. Budući da nije riječ samo o sudbenim tijelima, moglo bi biti i pitanje ustavnopravne nadležnosti. Ako je cilj reforme ovršnog postupka prestanak sudske ovrhe i prijenos ovrhe na novu službu javnih ovršitelja, onda nema mjesta odredbama o pokretanju i provođenju ovršnog postupka pred sudom. Sud bi morao zadržati nadzornu funkciju nad zakonitošću rada ovršitelja i javnih bilježnika. upregnuti snage isključivo na to da novi Ovršni zakon bude učinkovito sredstvo, alat na tome da se postupak u što kraćem roku završi i da se uspostavi pravni red na tržištu, odnosno na potraživanjima. Vjerovnici, prema prijedlogu Ovršnog zakona vjerovnici bi i dalje imali tri pravne zaštite za istu tražbinu, te bi to još više iskompliciralo sadašnju situaciju koja nije zadovoljavajuća. Tako bi vjerovnik imao pravo na tužbu po Zakonu o parničnom postupku, pravo na platni nalog i na prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, postupak pred javnim ovršiteljima pokreće se ovrhoviteljevom prijedlogom za provedbu, a postupak pred javnim bilježnikom, odnosno sudom pokreće se ovrhoviteljevim prijedlogom da ovrhom. Ako ovim ili drugim zakonom nije drugačije određeno to je predvidivi izvor nejasnoća u nadležnostima i sukob u nadležnosti između tijela za isto područje. Nema nikakvog razloga da sud određuje ovrhu na temelju odluke stranog suda, sljedeće pitanje, domaćeg ili stranog arbitražnog pravorijeka. Sud bi trebao imati ovlasti i postupak priznanja strane sudske odluke i arbitražnog pravorijeka i njezine određivanje u provedbi u svrsi biti izjednačeno, kada ta treba biti izjednačena sa domaćom sudskom presudom. Prema našem stajalištu samo sudovi bi imali pravo nadzora nad ovrhom i ne bi ih se smjelo opterećivati njezinim provođenjem pogotovo u situaciji kad se uvodi institut javnog ovršitelja. Smatramo da bi nadzor nad nad javnim ovršiteljima trebao se povjeriti samo jednoj vrsti sudova. Čini se da se predlagatelju ovršnog zakona nije sviđalo ili nije moglo, nije uspjelo, pojednostaviti proceduru, to smo već naveli, u pogledu pravnih lijekova što nadamo se da će u trećem čitanju biti riješeno. Tu možemo navesti posebno na važnu, važno da na odluku prvostupanjskog suda koji je odlučio ovršenikovu prijedlogu postoji mogućnost žalbe višem tj. drugostupanjskom sudu. Praktički to znači uvođenje trostupnjevosti umjesto dosadašnja 2 stupnja. Teško je zamisliti da će takva situacija dovesti do brže, učinkovitije ovrhe što bi trebalo biti cilj, temeljni cilj novog ovršnog zakona. U prijedlozima je u cijelosti ukinuta dosada postojeća izvansudska ovrha koja se posljednjih godina pokazala kao najefikasniji način naplate potraživanja te isključivo iz razloga iz razloga jer je inicijativa za postupanje i dostavu pravomoćnog rješenja ovršenikovom dužniku prebačena na ovrhovoditelja čiji je interes što brže, što uspješnije provesti postupak. Dakle, s obzirom da zakon ide u treće čitanje, valja zaključiti, složenost odnosno opsežnost materije koja je predmet reguliranja objektivna su opasnost da nisu uočene, razmotrene sve posljedice predloženih rješenja. To može imati naravno učinak suprotan od željenog. Mogu nastati daljnje poteškoće u provedbi ovrhe i ostvarivanje vjerovničkih prava. Umjesto da vjerovnik dobije odlučno u brzini i postupku da može ostvariti svoja prava koja osniva na pravomoćnoj i ovršnoj ispravi moguće je da će se njegovo ostvarivanje samo još više odgoditi, komplicirati pa i poskupiti. Mogli bismo reći i doći do situacije da vjerovnik ima pravo, ima presudu, ali nema mogućnosti da je izvrši. Ovršni postupak valja očistiti od svih elemenata parnice i pretvoriti ga u jedinstven građanima i pravnim osobama jasan i brz i učinkovit te bez daljnjih troškova. Taj postupak treba biti zaštita vjerovnika, ali on mora biti jasna poruka dužnicima da se obveze moraju poštivati i uspostaviti pravni odnos kako je i započet. To nije učinjeno u ovim prijedlozima zakona, niti u jednom niti u drugom. Bitna razlika je uvođenje još jedne institucije koja nije očišćena od sukoba nadležnosti. Mislimo da o interesima vjerovnika treba preciznije iskazati u svim odredbama, ali s obzirom da je riječ o trećem čitanju amandmansku raspravu ću preskočiti. podupiremo zaključak da i jedan i drugi zakon ide u treće čitanje i mislimo da će u trećem čitanju postići se ciljevi koji su u obrazloženju za predlaganje ovog zakona naglašeni. Hvala lijepo. Hvala. Klub HDZ-a, gospodin zastupnik Ivo Grbić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajnici sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Na početku svoga izlaganja u ime Kluba zastupnika HDZ-a želim istaknuti da klub HDZ-a podržava prijedlog ovršnog zakona kao i prijedlog Zakona o javnim ovršiteljima. Nužnost reforme ovršnog sustava ogleda se u potrebi stvaranja efikasne i efektivne ovrhe obzirom na dosadašnji sustav ovrhe unatoč brojnim novelama zakona. Predstavlja glavnu prepreku učinkovitosti pravosuđa te osnovni čimbenik velikih zaostataka predmeta na sudovima. Strateškom studijom Vlade RH usvojenom 30. srpnja 2009. godine utvrđeni su ciljevi reforme ovršnog sustava RH i to opći, što podrazumijeva razvoj učinkovitog i djelotvornog sustava ovrhe te posebni, pojednostavljenje ovršnog postupka, skraćivanje trajanja ovršnog postupka i rasterećenje sudova. Sukladno ciljevima reforme ovršnog sustava, a primjenjujući najbolje standarde EU vezane uz ovrhu, kao i glavne odrednice iz Preporuke 17. Vijeća Europe iz 2003. godine prema kojima ovrha mora biti uređena s jasnim pravnim okvirima, s jasno i jednostavno naznačenim pravima, obvezama, odgovornošću i mogućnostima svih sudionika ovrhe uz osiguravanje poštivanja zakona i sudskih odluka predloženim ovršnim zakonom i Zakonom o javnim ovršiteljima omogućit će se pravna sigurnost i transparentnost kao i efikasnija provedba ovrhe. Novim zakonima napušta se dosadašnji model sudske ovrhe i provedbe iste se daje u nadležnost javnih ovršitelja kao novom tijelu ovršnog postupka koji će u potpunosti biti odgovorni za provedbu ovrhe. U nadležnosti sudova ostati će samo ovrha radi predaje djeteta roditelju i ovrha radi ostvarivanja susreta i druženja roditelja s djetetom te određivanje ovrhe na temelju odluke stranog suda, domaćeg ili stranog arbitražnog pravorijeka ili kada je Ovršnim ili drugim zakonom propisano da ovrhu određuje sud. Postupke osiguranja od tražbina provodit će kao i do sada sudovi i javni bilježnici. Predloženim Ovršnim zakonom posebna pozornost je dana svim onim institutima koji su u dosadašnjoj praksi bili uočeni kao glavni razlog odugovlačenja odnosno koji su omogućavali zloupotrebu procesnih ovlaštenja. Tako su znatno reducirani pravni lijekovi i razlozi za njihovo izjavljivanje, a propisani su i rokovi u kojima je sud dužan donijeti odluku o pravnom vijeku i otpremiti je. 15 odnosno 30 dana od dana kada je prigovor zaprimljen, a 30 dana od dana kada je zaprimljena žalba. Propisana je dužnost davanja podataka o dužniku, Hrvatskog zavoda za mirovinsko i invalidskog osiguranje, Ministarstva unutarnjih poslova, FINA-e, tijela nadležnih za katastarsku evidenciju, druge prave osobe ili tijela u čijem je nadležnosti vođenje registra odnosno upisnika o stvarima i pravima koja čine dužnikovu imovinu, kao i dužnost naglašavam Poreznoj upravi o davanju osobnog identifikacijskog broja ovršenika, odnosno protivnika osiguranja. Odgoda ovrhe je moguća jedino uz polaganje jamčevine. Ograničeni su prigovori trećih osoba, kao i upućivanja u parnicu. Zakonom je nadalje propisano postupanje javnog ovršitelja povodom ovrhoviteljevog prijedloga za provedbu ovrhe i prijedloga za ovrhu, kao i postupanje povodom izjavljenog pravnog lijeka. Naime, javni ovršitelj na temelju ovrhoviteljevog prijedloga za provedbu ovrhe donosi ovršni nalog, a isto tako odlučuje o prijedlogu za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, je ovlašten samostalno izabrati sredstva i predmete ovrhe kao i naknadno ih promijeniti odnosno dopuniti. Na taj će se način spriječiti dužnika da zloupotrebom svojih prava izbjegava svoje obaveze. Kontrola zakonitosti postupanja javnih ovršitelja osigurana je kroz institut pravnih lijekova o kojima odlučuje sud. Također je zakonom propisano pravo stranke ili sudionika da zatraži od suda uklanjanje nepravilnosti koje je javni ovršitelj učinio u provedbi ovrhe. Odluku o tome sud je dužan donijeti u roku od tri dana od dana zaprimanja podneska. Javni bilježnici određuju ovrhu na temelju vjerodostojne isprave na imovini na kojoj se može provesti ovrha. Bez navođenja sredstava i predmeta ovrhe čime se omogućuje slobodno biranje sredstava i predmeta ovrhe, a isto tako ovrhovoditelji imaju imaju mogućnost zatražiti provedbu ovrhe neposredno kod financijske agencije. Nadalje, predloženim zakonom propisuju se i posebni uvjeti prema kojima država, općine, gradovi i županije kada u postupku sudjeluju kao stranka imaju pravo tražiti odgodu ovrhe dok Europski ovršni nalog proširen je i u odnosu na javne ovršitelje. U ovršnim postupcima postupanje suda ograničeno je samo na one slučajeve kada je to zakonom izričito propisano. Predloženi Zakon o javnim ovršiteljima uređeno je ustrojstvo ovlasti i način rada javnog ovršiteljstva kao javne službe, način izbora javnih ovršitelja, uvjeti za imenovanje, kriteriji za određivanje broja javnih ovršitelja, njihova nadležnost, ovlasti i obveze, odgovornost za štetu, obveza stalne edukacije, stegovna odgovornost, sustav kontrole i uspostava čvrstog i stalnog mehanizma prćenja njihovog rada. Javna ovršiteljska služba ustrojena je pravna služba koju obavljaju javni ovršitelji kao samostalni i neovisni nositelji službe koji imaju svojstvo osoba javnog povjerenja. Za javnog ovršitelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane zakonom, hrvatsko državljanstvo, završen pravni fakultet, položen pravosudni i javno ovršiteljski ispit, potrebno radno iskustvo nakon položenog pravosudnog ispita. Nadalje, osoba koja je dostojna javnog povjerenja za obavljanje javno ovršiteljskog poziva i drugi uvjeti propisani zakonom. A imenuje ga ministar nadležan za poslove pravosuđa na temelju natječaja kojega provodi Komora javnih ovršitelja. Broj javno ovršiteljskih mjesta određuje Ministarstvo pravosuđa na temelju pribavljenog mišljenja komore, sudova, te nadležnog županijskog tijela vodeći računa da na svakih 80 tisuća stanovnika bude najmanje 2 javna ovršitelja, a na području svakog županijskog suda najmanje jedan javni ovršitelj, kao i potrebe za javno ovršiteljskim uslugama te razvijenog gospodarskog i pravnog prometa. Nadalje, zakonom su propisani i načini prestanka javno ovršiteljske službe, kao i način postupanja sa spisima javnog ovršitelja nakon prestanka službe. Također, propisano je i obvezno osiguranje od odgovornosti javnih ovršitelja, pravo regresa prema zaposlenicima, kao i pitanje odgovornosti za štetu koju je javni ovršitelj prouzročio povredom svoje službene dužnosti. Isto tako propisana su ovlaštenja javnog ovršitelja odnosno poslovi koje javni ovršitelj ovlašten poduzimati u obavljanju službe, te vrste isprava koje javni ovršitelj sastavlja u obavljanju službe. Obveza javnog ovršitelja da sve radnje koje poduzima budu dokumentirane kako bi u svakom trenutku bio podvrgnut kontroli. Osim uvjeta za imenovanje javnog ovršitelja zakonom su propisani i uvjeti za zaposlenike u javno ovršiteljskom uredu. Javno ovršiteljski zamjenik, pomoćnik, službenik i vježbenik, kao također njihova prava i dužnosti, te način postavljanja. Javni overšitelji bili bi organizirani kroz Javno ovršiteljsku komoru. Osim javnih ovršitelja u nju će se upisivati njihovi zamjenici, pomoćnici, službenici i vježbenici. Tijela komore bila bi skupština komore, upravni odbor i predsjednik komore, te druga tijela koja će se utvrditi statutom komore. Komora kao predstavničko tijelo javnih ovršitelja imat će glavnu ulogu za javno ovršiteljsku službu, sa osnovnom zadaćom nadzora nad radom javnih ovršitelja. U tom smisli komora će surađivati s ministarstvom. Naime, zakonom je propisana stegovna odgovornost javnih ovršitelja kao i vrste stegovnih djela i kazne za svake od njih. Propisan je način postupanja u stegovnim postupcima, pravni pravni lijekovi, zastara gonjenja i ovrha stegovnih odluka, dok se za drugostupanjsko tijelo u stegovnom postupku određuje ministarstvo čime se želi postići dispenzija kontrole nad radom javnih ovršitelja odnosno rekao bih postići veći stupanj i djelotvornost kontrole. Imajući u vidu da će javnoovršiteljska služba biti privatna i da će se javni ovršitelji sami financirati svojim radom, zakonom je propisano pravo javnih ovršitelja na nagradu za rad i naknadu troškova u obavljanju službenih radnji. Visina nagrade bit će propisana pravilnikom o nagradi za rad i naknadi troškova koji će propisati Ministarstvo za poslove pravosuđa. biti će dužan voditi računa o uredno plaćenim pristojbama, obzirom da će se za isprave i radnje javnog ovršitelja plaćati javnoovršiteljske pristojbe po odredbama posebnog propisa. Kao jedan od uvjeta za imenovanje javnog ovršitelja, odnosno zamjenika javnog ovršitelja zakonom je propisan i javnoovršiteljski ispit, uvjeti za polaganje tog ispita te obveza ministarstva za organiziranje prvih javnoovršiteljskih ispita te posebnih tečajeva radi pripreme kandidata za polaganje ispita. Iz navedenog proizlazi da će donošenjem Ovršnog zakona i Zakona o javnim ovršiteljima ovrha postati brža i učinkovitija, odnosno da će to doprinijeti smanjenju zaostataka na sudovima, kao i pravnoj sigurnosti i većoj vladavini prava. Stoga će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati Prijedlog ovršnog zakona, kao također i Prijedlog zakona o javnim ovršiteljima. Hvala. Klub zastupnika HNS-a, HSU-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja ću biti jako kratka i reći ću da će klub HNS-a i HSU podržati treće čitanja oba ova prijedloga zakona. Naime, vidljivo je da u odnosu na prvo čitanje je izvršen niz nomotehničkih i pravnih poboljšanja kod oba ova zakona, radi otklanjanja nedoumica u tumačenju odredaba ovog zakona. već je spomenuto, ostale su još neke stvari za precizirati kao što su jasne ovlasti u kojima postupa sud, a u kojima javni ovršitelji i javni bilježnici. Zatim, postavlja se pitanje ravnomjernog rasporeda ovršnih predmeta. Nema dvojbe da će donošenjem oba ova zakona ovrha postati brža i učinkovitija što će za posljedicu imati i smanjenje zaostataka na sudovima, a samim time imat ćemo učinkovitije pravosuđe u cjelini. Dakle, zbog preciziranja nejasnih situacija iz ova oba zakona podržavamo treće čitanje. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Hvala, poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicama. Kolegice i kolege. Pitanje ovrhe i pitanje efikasnosti izvršavanja sudskih odluka kruna je u biti onoga što rade sudovi. Dakle, ukoliko se sudska izvršiti, ne može ovršiti u roku i na efikasan način onda ostaje mrtvo slovo na papiru i ništa više ne planira sudsku odluku nego činjenica da se ona na efikasan način ne može izvršiti. Svjesni toga da i najveći dio zaostalih predmeta čine upravo ovršni postupci i ovrhe sada već daleke 2002. 2002. odnosno '03. godine kada je zakon trebao stupiti na snagu, imali smo hrabrosti i takve dalekovidnosti da jednu službu kao što je to javnobilježnička služba koja je ustanovljena još sredinom godina, koja je u vrlo kratkom razdoblju pokazala jednu zavidnu razinu djelovanja i ona koja se bavila po zakonu određenim poslovima koji su joj dati u nadležnost, ali jednako tako i onim poslovima koji su po mogućnosti, kako je to dozvoljavala zakonska odredba, dali upravo one ovlasti i pri nadležnosti iz izvornih nadležnosti sudova upravo javnom bilježništvu. Imali smo onda 2004. godine jedno loše razdoblje kada se javila sumnja da li javni bilježnici mogu biti zaista pravi povjerenici sudova i izvršavati i takve poslove. Izgubili smo tu jednu godinu dana, ali dakle i onda su i vladajući uvidjeli da je služba javnih bilježnika i u stručnom i u materijalnom pogledu sposobna da preuzme taj dio velikog dijela predmeta koji nisu u klasičnom smislu sudske stvari jer je sud već donio meritornu odluku da se može prebaciti na javne bilježnike. Sjetimo se samo, možda je ovo prigoda da se sjetimo ostavinskih predmeta. Ostavine su još uvijek 2004. godine predstavljale veliki problem. Da li danas itko, i danas postoje brojne primjedbe na brzinu samog pravosuđa, ali više nitko ne spominje ostavinske predmete zato što su od samoga početka ti predmeti u slučaju da nema spora prebačeni upravo u nadležnost javnih bilježnika koji bez problema rješavaju takve stvari. Također je i važno da sudovi koji dodjeljuju te predmete dodjeljuju ih upravo po određenom redu tako da svi javni bilježnici budu u ravnomjernom dijelu opterećeni tim predmetima i tu nema nikakve dvojbe. Jednako takav postupak bi trebali imati i kod ovih ovršnih postupaka. Kao što je rečeno u ime kluba SDP-a, kao što je i većina drugih klubova podržala ovu činjenicu da se ne ide u hitnu proceduru, odnosno da se ova dva zakona i Ovršni zakon i Zakon o javnim ovršiteljima, to je nova jedna institucija i pošto je taj novi institut dobro razmotrit kako bi na zdravim osnovama krenuli i u tu jednu novu instituciju. Naime, ono što bih htjela odmah reći kod ovršnih postupaka da se razmotri dakle do trećeg čitanja. Moramo voditi računa da činjenica da brze ovrhe moraju biti jednako brze za sve, da nije dopustivo da banke i druge financijske institucije koriste se fiducijom, tom nemoralnom institucijom koja je svoju upitnost u pogledu morala i etike doživljavala čak i u rimskim vremenima. Nije dopustivo da dužnik mora odgovarati fiducijarno, fiducijarnom nekretninom za onaj najmanji preostali dug. To je mnoge obitelji u Hrvatskoj pogotovo u vremenu krize zavilo u crno. A banke nisu suda ni vidjele, ni ovršitelja nisu vidjele jer se koriste u startu tim institutom. Tim institutom koji je omogućio da se koriste svi vjerovnici. Nitko se time po prirodi stvari ne koristi. Prema tome, razmislimo u ovim vremenima neka ovrha bude brza i efikasna ali pravda mora biti zadovoljena. To nije pravedno da čovjek zbog malog dijela kredita ostane bez svoje nekretnine. Često su ljudi zalagali svoju djedovinu, svoju očevinu. To jednostavno nije pošteno i to je ono što onda, što ljudi ne doživljavaju, dakle i sve ove napore onda i vlasti i svih nas ovdje da se donesu takvi zakoni koji će onda sve postupke učiniti efikasnim. Vjerujem da je, jer je to pismo i naslovljeno na samo ministarstvo, ove primjedbe koje je dala Javnobilježnička komora. To su primjedbe koje je čak uočio i sam klub HDZ-a što je i činjenica da se ne može stvarati razlika u pojedinim službama, pa ni kod samih bilježnika. Već je sada zamijećeno da neki bilježnici, da neki javnobilježnički uredi imaju ogroman broj, to je naravno i ogromna zarada takvih postupaka dok drugi uopće takvih ovrha nemaju. O tome treba povesti računa i to će onda i građani dobro honorirati. Jer gdje god se stvaraju takvi punktovi unutar same službe to nije dobro za samu službu, a to su službe od javnog povjerenja. To onda blamira i samu vlast, odnosno samu državu. osnovni prigovor je koji bi, koji se odnosi i na Ovršni zakon i na Zakon o javnim ovršiteljima bio taj da mi ne možemo imati paralelizam, dualizam kod javnih isprava koje su temelj ovrhe. To je nešto što je sada nastalo u ovim prijedlozima i to treba ukloniti. Samo jedna institucija može donositi javnobilježničku, akt temeljem kojeg se onda ide u ovrhu. To su uočili i kolege iz HDZ-a, to je osnovna primjedba struke i to je zaista nešto što je, što se mora ukloniti. To će stvoriti veliku, veliku nesigurnost kod građana i kod onih koji ih primjenjuju je primarno zadužen da donosi takvu javnu bilježničku odluku, odnosno akt za ovrhu, a možete zamisliti onda vjerovnika koji ne zna kome će se obratiti. Može čak nastupiti i situacija da imate onda paralelno dvije odluke o istoj stvari. O tome treba itekako voditi računa, jer sve ove dobre zamisli onda padaju u vodu. Dakle, javnosti treba reći to da se s ovim prijedlogom Ovršnog zakona želi doći do brze, efikasne odluke, da vjerovnici što prije dođu do tražbine ali jednako tako da dužnik ne plati ono što nije dužan, a o tome morate voditi računa kod fiducija jer to se onda događa. Služba javnih ovršitelja je zaista važna institucija. To je jedan evo novum kojeg mi podržavamo, posebna služba i da se rasterećuju sudovi. To su na kraju krajeva vrlo neugodne situacije. To je nešto što je u narodu u sjevernoj Hrvatskoj bilo poznato. Takve osobe su bile poznate kao šekutori, a kod nas u južnoj Dalmaciji kao rubači. Dakle, dužnici su strepili od njih. Služba javnih ovršitelja zaista kao i služba javnih bilježnika je izuzetno važna i u ovom smislu da to su osobe bez obzira na ovaj formalni kriterij zaista moraju biti osobe od javnog povjerenja. Tu je naravno velika onda i odgovornost samog ministra koji odlučuje o javnim natječajem to je dobro, koji odlučuje onda koje će osobe biti imenovane javnim ovršiteljima. Kako se sada za javnog ovršitelja traži puno više i za samog suca, puno više i za samog bilježnika jer on mora osim položenog pravosudnog ispita, položenog ispita javnobilježničkog morati imati i ispit o javnim ovršiteljima. To su velike odgovornosti i zato mi se čini da bi trebalo ovdje pooštriti kriterij da nije dovoljno da je dvije godine radio nakon položenog ispita. Dakle, moramo imati najmanje pet godina. To su vrlo suptilne stvari. To nisu samo tehničke stvari. On dolazi u kontakt sa osobama kojima oduzima imovinu i tu je iskustvo, dakle i u tim odnosima, a to može steći iskustvom samo u komunikaciji sa strankama koje imaju dosadašnji suci, državni odvjetnici, odvjetnici, bilježnici koji će se možda preorijentirati i na ovu soluciju. Molim vas da onda povećamo. Mislim da imamo takvog kadra, stručnog kadra koji je onda i financijski motiviran da obavlja ovu dužnost da se vodi računa i o tome. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Dvije replike. Prvi je gospodin zastupnik Goran Marić. **Marić, Kolegice Antičević, moram replicirati na ovaj vaš vapaj da banke djeluju nepošteno, nemoralno i da to nije pošteno koristiti institut fiducije na takav način. uzaludno je tražiti od njih poštenje i moralno ponašanje. Njihov bog je novac, njihova religija je moć. Oni su država u državi. Oni su privilegirana kasta u ovoj državi i nemoguće je tražiti od njih da se ponašaju onako kako su navikli. I mene ne čudi da se tako ponašaju, jer su se pokazali kakvi su u ovoj najvećoj ekonomskoj svjetskoj krizi dok građani cvile, gospodarstvo jauče oni jedini isplaćuju dobiti i to u milijardama. Ja znam da javnosti našoj zbog medija ništa te milijarde ne znače, ali 3 i pol milijarde su ostvarili dobiti u ovoj najvećoj svjetskoj krizi, a ostvarili bi još 3 i pol da nisu toliko rezervirali zbog rizičnih rizičnih plasmana. I sav taj rizik prebacuju i na građane i na gospodarstvo. Mene ne čudi njihovo takvo ponašanje jer znam kako su nastali, a davno je jedan ekonomist rekao. Ništa nije poslovanje banaka u odnosu kako se osnivaju banke. Hvala lijepa. Ingrid (SDP)** Sada kao članica SDP-a moram nešto reći na iznenađenje i na opće zaprepaštenje nešto čak u korist tih osoba. Zašto se one tako ponašaju? Zato što im je omogućeno da se tako ponašaju. Zato što bi mnogi drugi kad bi došli u takvu poziciju i kad bi bilo prepušteno samo njihovom osobnom odnosu hoće li se tako ponašati ili ne, tako isto ponašali. Vlast im je omogućila svojim zakonom i uvela je 2004. godine fiducij. Mi smo ga 2003. godine bili ukinuli. Mi također smo i svjesni zašto je to, kako je do toga došlo. Da su banke i financijske institucije izvršile veliki pritisak na Vladu i na vlast da se ukine, da se uvede ponovo fiducij. Što bi se oni gombali sa sucem, sa javnim bilježnicima, sa ovrhama. Oni daju kredite, jer im nije dovoljna hipoteka, koja onda kasnije mora ići kroz ovrhu, nego fiducij. Za banalni kredit ljudi su davali svoje kuće pod fiducij, sad su ostali bez kuća. Znam samo troje ljudi u svojim arbanasima koje je ostalo bez kuća, bez djedovine. I to je nešto što moramo zaustaviti ljudi, pogotovo u ovom vremenu krize. Pa mi se kao kršćani dakle do 80%, 90% ljudi su se ovdje u Hrvatskoj izjasnili kao kršćani, a klanjamo se zlatnom teletu ovo o čemu vi kolega Mariću govorite. To je nedopustivo. Njima treba stati na kraj. Oni će se ponašati onako kako im vlast, odnosno kako smo im mi to dozvolili. **Šeks, Replika, gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Kolegice Antičević, dakle mi ovdje moramo naprosto reći kada će ovi zakoni biti dobri, to trebamo prevesti na jednostavan rječnik. Dakle Zakon o ovrsi će biti dobar onda kada će vjerovnik koji je pošteno isporučio uslugu ili napravio posao će biti u stanju naplatiti svoje potraživanje. Evo vam jedan konkretan primjer. Dakle obrtnik je …/Ne razumije se./… javio se na jedan tender, pošteno je napravio posao, ispostavio fakturu, fakture su prihvaćene, okončana situacija prihvaćena, međutim nikako da dođe do plaćanja. Javi se u postupak ovrhe, na temelju vjerodostojne isprave, prođe prvi stupanja, prođe drugi stupanja, presudi se u korist vjerovnika. Nikako ne može naplatiti svoje potraživanje. Što je država u međuvremenu učinila? Pošteno je naplatila PDV temeljem ispostavljenih faktura, jer državu nije važno hoće li onaj koji je pošteno napravio svoj posao moći za taj posao ostvariti prihod. Što je poduzetnik učinio? Poduzetnik nikako nije mogao naplatiti svoje potraživanje, ali nije mogao niti platiti svoje radnike. Sjeda mu i porezna uprava zato što ne može platiti poreze i doprinose na plaću za te radnike, te radnike, a dužnik u međuvremenu koristeći sve procesne modele odvaja imovinu i vrijednost od poduzeća koje treba platiti i naprosto u trenutku kada bi javni ovrhovoditelj došao u situaciju da napravi tu ovrhu više nema od čega napraviti tu ovrhu. Prema tome mi moramo zakonom osigurati da oni koji pošteno rade i ispostavljaju fakture mogu taj posao pošteno i naplatiti kako bi mogli poslije toga platiti svoje radnike.

Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo ja ću podržati ova dva zakona, dakle prijedlog Ovršnog zakona, Zakona o javnim ovršiteljima, naravno uz zadovoljstvo da je predlagatelj prihvatio da se ovi zakoni upute u treće čitanje radi potrebne dorade, obzirom da se radi o izuzetno važnoj i ozbiljnoj materiji, i obzirom da se radi o novom zakonu nakon niza izmjena. Postupak ovrhe izuzetno je bitan za građane trgovačka društva poduzetnike, naravno sudski ili upravni postupak ne završava i ništa im zapravo ne znači sama sama pravomoćna presuda, već im je za njih postupak gotov onda kada dobiju stvar ili pravo koju su tužbom ili podneskom zahtijevali. Vlada je u srpnju 2009. utvrdila ciljeve reforme ovršnog sustava, u svojoj strateškom dokumentu, a ti ciljevi su razvoj učinkovitog djelotvornog sustava ovrhe, pojednostavljenje ovršnog postupka, skraćivanje trajanja ovršnog postupka, i rasterećenje sudova. Da li smo ovim prijedlogom zakona i ovim zakonskim tekstom sve to i dobili, to ja osobno nisam sasvim sigurna i zato mi je drago da zakon ide u treće čitanje, pa da ako ništa to sve skupa još jedanputa jedanputa provjerimo. Svakako da je kod ovrha i utvrđivanja ovršnog postupka, provedbe ovrhe poglavito izuzetno važno naći ravnotežu između zaštite vjerovnika, da bi on brzo i efikasno dobio ono što je tražio bilo tužbom, bilo u upravnom postupku, ali izuzetno je važno i zaštititi u smislu ljudskih prava, u smislu mogućeg šikaniranja, i u smislu moguće zabune i dužnika, a imamo slučajeva koji su se događali baš u postupcima ovrhe, prema tome i u tom dijelu je potrebna takva zaštita. I da ne duljim puno, dakle tu je bilo i o raznim institutima govora, treba reći da su ti instituti dobrovoljne naravi. Čuli smo i o ponašanju pojedinih subjekata u poslovnom poslovanju, dakle nije sam pojedini institut loš ukoliko ga se zloupotrebljava, a na nama je da učinimo sve da spriječimo tu zloupotrebu, tu zloupotrebu, pa makar onda i zakonskim ograničenjima. Dakle kao što smo danas u raspravama već negdje i čuli govorimo o pojednostavljenju ovršnog postupka, i dolazimo u situaciju da je negdje u zakonu predviđeno sada da se protiv rješenja može uložiti prigovor sudu, a onda i žalba sudu višeg višeg stupnja, de facto uvodimo zaista tri stupnja i pitanje je li ćemo postići željenu efikasnost, pa onda tu treba razmisliti možda da to svedemo kao što smo svojedobno radili u reformi Prekršajnog zakona, da se nešto zaustavlja na sudovima prvog stupnja. Što se tiče uvođenja nove službe nove službe javnih ovršiteljima, kao nove službe javnog povjerenja, mislim da je to izuzetno dobro, da će osobe javni ovršitelji pronaći svoj interes za efikasno i učinkovito provođenje ovrha, vidjeli smo, dakle imamo evaloaciju dobru u odnosu na javne bilježnike na koje su prenijeti pojedini državni poslovi, kao osobe javnog povjerenja, i gdje imamo izuzetno dobre rezultate, poglavito evo u ostavinama kao što smo čuli. Što se tiče ovrha s njima se, s efikasnošću ovrhe se u hrvatskom pravnom sustavu jako puno borimo, ja bih rekla godinama. Mijenjamo i unapređujemo zakone i konačno smo shvatili i to da ovrha ne završava lupanjem pečata i ovršnosti na akt, dakle da ovrha završava onda kada vjerovnik ima u ruci stvar ili ima dobiveno pravo ili novac koji je tražio. I na tom tragu je služba javnih ovršitelja izuzetno će se ja vjerujem pokazati korisnom u dijelu provedbe E sad, nismo čuli obrazloženje, možda ga ima, a možda će se i razmisliti, o dualitetu ovlasti javnih ovršitelja i javnih bilježnika koja se dogodila između prvog i drugog čitanja. Zaista treba razmisliti kao prvo zbog mogućeg zbunjivanja vjerovnika kome da se obrate, zbog toga što će doći do dualiteta ovlasti i zbog toga što je napušten princip koji je bio prezentiran u prvom čitanju zakona, a to je da javni ovršitelji provode ovrhu, a da se donošenje rješenja, dakle ovršnog akta ostavlja javnim bilježnicima. Poglavito u tom smislu upućujem na određene moguće opasnosti pa i to do trećega čitanja se može malo razmotriti na donošenje rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. Mi smo sada čuli, kolega Mršić je govorio o poduzetniku koji je zatražio ovrhu i nije sporno ako to bude temeljem ovjerene situacije itd. jer tu je ipak proveden neki postupak zaista potvrde obavljenog obavljenog posla, isporučene usluge itd., međutim kao ovršna, kao vjerodostojna isprava se u zakonu navodi račun, izvodi iz poslovnih knjiga i niz takvih dokumenata gdje zapravo onda dužnik može biti u neku uveden u poslovnu knjigu kao dužnik, a da je možda i podmirio svoju obvezu, on to može tek u postupku prigovora istaknuti. Dakle, možda bi ipak trebalo neki snažniji snažniji instrument za ovrhu ukoliko se ne radi o rješenju o ovrsi, ovršnoj ispravi nego o vjerodostojnoj ispravi. Pa evo, to su primjedbe koje će ja vjerujem predlagatelj razmotriti do trećega čitanja i poglavito molim da se razmisli ono na što je upozorio i Odbor za pravosuđe što smo danas ovdje u raspravama i čuli, radi se o prenijetom prenijetom državnom poslu, osobama javnog povjerenja i u slučaju javnog bilježnika i u slučaju javnih ovršitelja da se nađe instrument kojim će se ujednačiti broj poslova, da tako kažem, po određenoj toj javnoj službi. Ja primjećujem da je u ovom zakonu u pogledu mjesne nadležnosti nešto učinjeno, a to znači da je mjesno određeno koji je mjesno nadležan javni ovršitelj što će značiti onda da primjerice ovrhe nad velikim i javnim ili državnim poduzećima ili trgovačkim društvima će se morati provoditi kod javnih ovršitelja, odnosno javnih bilježnika u mjestu u kojima ima prebivalište dužnik, a ne centralizirano u mjestu u kojem je sjedište vjerovnika. sjedište vjerovnika. Pa će tu svakako doći u odnosu na ovršitelje do određenog uravnoteženja diljem Hrvatske. A u odnosu na javne bilježnike ja sugeriram također da se razmisli o o modalitetu da bi se ovo ujednačilo. Evo, i na kraju podržavam ove zakone da se upute u treće čitanje. Hvala Hvala. 3 replike. Prvi gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženoj kolegici zastupnici bih replicirao u onom dijelu u kojem je spominjala institute obveznog prava, a zapravo u smislu njihovih zlouporaba. A repliciram i zbog toga što su se i u dosadašnjim raspravama ti instituti spominjali, ali po meni možda u jednom ili isključivo ili samo u jednom negativnom kontekstu. Naime, kada govorimo o ugovorima, o jamstvima, o fiducijama, o dužništvu, o solidarnom dužništvu zapravo smo na jednom području pravnih poslova ili ugovornih odnosa, a svaki pravni posao je suglasno očitovanje volja, dakle suglasno očitovanje volja usmjereno ka postizavanju dozvoljenih pravnih učinaka kako nas to u teoriji uče postanak, prestanak ili promjena imovinsko-pravnog odnosa. Dakle, svaki od ovih instituta u svoj svojoj punini kad zaživi mi ne možemo zakonom ga regulirati da u svakodnevnom životu izbjegnemo njegovu zlouporabu. Pa i zlouporaba ova o kojoj je uvaženi kolega Mršić Mršić govorio, ali onda u tom smislu sasvim sigurno sa područja obveznog prava zadiremo u područje kaznenog prava jer sve ovo što je on kazao zapravo predstavlja kazneno djelo prevare. Što želim na kraju i s tim ću završiti kazati? Dakle, svi instituti koje pronalazimo, i fiducije, i jamstva i kreditiranja i solidarno dužninštvo su instituti obvezno-pravnih odnosa koji se na indirektan način pojavljuju i u ovršnim postupcima. Da li će u konkretnoj situaciji bez obzira o kojim se subjektima radi doći do njihove zlouporabe odgovor na to pitanje nam daje život i svakodnevne životne situacije. A vezano fiducije u odnosu na jamstvo ja mogu veliki broj situacija navesti kada su jamstva ili solidarna dužništva isto tako u konkretnim obveznim odnosima rezultirala još i većim negativnim posljedicama od onih koje je uvažena kolegica tu spominjala. Dakle, instituti da, ali borimo se svi da do tih instituta u smislu njihove zlouporabe u svakodnevnom životu i gospodarskom poslovanju ne dođe, pa u konačnici ako treba i sredstvima ili institutima i kaznenog prava. Hvala. Tomljanoviću ja se s vama u potpunosti slažem. Loše je optuživati pojedine institute zato što postoje zlouporabe. Zlouporabe uvijek postoje zbog toga moramo imati efikasno sudstvo da zaštite one koji su predmet zlouporaba. Dobro ste rekli, ne samo fiduciji, avali, kamate, jamstva i niz drugih, visina kamata itd., i niz drugih instituta se u praksi zloupotrebljavaju i ima ljudi koji možda koji puta zbog svoje neukosti ili reče kolega Marić da se banke monopolistički ponašaju, ja se slažem vrlo često. Ali nije točno mi bi loše napravili da bi fiducij bio jedini instrument osiguranja. Dakle, on je jedan od instrumenata. Ja mogu reći da sam imala nekoliko kredita tijekom života, nitko nikada nije od mene tražio fiducij kao osiguranje već su to bili upisi hipoteka ili druge vrste osiguranja. Zloporaba ima i u području Zadra o kojima je govorila kolegica Antičević govorila da je problem fiducija, ja znam i tragičnih situacija koje su gdje su ljudi izbačeni iz kuća temeljem upisane hipoteke i jako se bore jer je i tu zbog krivih zemljišno knjižnih upisa itd. su neopravdano izbačeni. Dakle, ono što ponavljam instituti se mogu zloporabiti, a na nama je utvrdimo efikasne mehanizme i institucije da onemogućimo ili ukoliko dođe do zlouporaba da ih onda i sankcioniramo. Marić, replika. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice Lovrin malo ću se referirati na onaj vaš dio kada ste kazali da ne bi smio određeni institut biti instrument za zlouporabu. Naravno da ne bi. Pa nitko tko i gram čovječnosti u sebi ima ne bi mogao naplatiti od drugog više nego što potražuje. Ali nažalost to se događa. Nezamislivo je u poslovnom svijetu da netko isporuči robu u vrijednosti milijun eura, da kupac da jamstvo zadužnicu ili bilo koji instrument, nekada akceptni nalog. Plati 950 tisuća eura, a da mu dobavljač onda za tih 50 dadne akceptni nalog za cijeli milijun. Nažalost, banke to rade. Digne čovjek kredit, otplati 100 tisuće, ostane mu dvije tisuće a fiducij banke nekada iskoriste. To ja amoralno, nemoralno i neposlovno. Ali od njih je očekivati drugačije ponašanje. Kako i da to nije pod utjecajem politike? Oni su iznad politike. I bila je politika druga od 2002. do 2003. a banke su se isto ponašale. U to vrijeme su jedna su jedna velika banka naplaćivala akceptne naloge koje nikada nije dobila, nego ih je ukrala u firmi u stečaju i desetke milijuna naplaćivala. A istodobno je ta ista banka od državne institucije kupila portfelj trgovačkih društava za 1 kunu i nakon dva mjeseca prodala državi ponovno za 34 milijuna kuna. Upravo u vrijeme druge političke opcije. Prema tome, banke se ponašaju jednako bez obzira na politiku situaciju, jer su oni iznad svega. Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Pa kolega Mariću evo sve što ste rekli jest tako, ali to je dokaz o još jednoj pa čak nije zloporaba zakonska, nego nemoral i to će vjerojatno klijenti banke, možda će se jednoga dana na tržištu ipak moći ljudi odlučivati između banaka, neće sve biti na isti način tako recimo nemoralne. Nisu ni sada sve iste. Ljudi će birati kod koje banke će otići po kredit, jer nije to kao u bivšoj Jugoslaviji da ste bili presretni da ste uopće dobili kredit, pa da onda nije trebalo zbog inflacije gotovo niti vratiti. Ljudi su konačno shvatili da kredita ima ima na tržištu koliko hoćeš, da ga možeš izabrati, ali ga moraš na kraju i vratiti. Ono što hoću reći, zato što ima kriminalaca svagdje i što je bilo ponašanja protuzakonitih, ne znam, možda u bankama, možda u staračkim domovima, kod instituta doživotnog ili dosmrtnog uzdržavanja itd. ja ne smatram da mi sve te institute moramo ukinuti. Jer jednostavno onemogućit ćemo građanima onim poštenim da ih koriste. Dakle, njih treba imati, zadržati ih u pravnom sustavu ali treba treba postupati onda do protuzakonitih ponašanja dođe. Puno smo čitali o zlouporabama koje kakvih obvezno pravnih instituta, ali mislim da nismo dovoljno napravili u kaznenom progonu tih istih ljudi gdje se govorilo o tome da kaznenih djela ima ili sumnje na kaznena djela. I treća replika, gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Pa prije svega da kažem kolegi Tomljavnoviću dakle poduzetnik je podnio kaznenu prijavu, međutim sud je presudio da nije bilo namjere prijevare. 4 godine poduzetnik ne može naplatiti svoje potraživanje temeljem izvršne i konačne, da, da zloupotrebljava, da. Dakle, 4 godine ne može naplatiti svoje potraživanje, podnio je kaznenu prijavu, sud je presudio da nije bilo elemenata prevare. Ali dakle Zakon o ovrsi možemo kolokvijalno reći Zakon o zaštiti vjerovnika i mi ovdje moramo stvoriti preduvjete da vjerovnici budu doista i zaštićeni zato jer su u nemogućnosti naplatiti nešto što na što imaju pravo. da doista postoji vjerodostojna isprava ili neki drugi instrument osiguranja. Međutim, kada govorimo upravo o vjerodostojnoj ispravi onda moramo reći da država tu nema milosti, ona naplati PDV bez obzira da li bila ovjerena situacija ili samo ispostavljeni račun, o čemu je kolegica Lovrin govorila, pa ćemo sumnjati u vjerodostojnost te isprave. Dakle, bit će prigovora na to da je taj račun ovakav ili onakav. Međutim Porezna uprava nema tu milosti i ne sumnja uopće u vjerodostojnost tog konkretnog računa, nego naplati naprosto PDV na taj račun iako poduzetnik odnosno vjerovnik nije ni na koji način uspio naplatiti niti u dijelu PDV-a taj račun. Prema tome, država mora štititi tržišnu utakmicu na način da oni koji pošteno rade i ispostavljeno vjerodostojno račune mogu naplatiti to pa čak onda i reći nećemo onda naplatiti PDV dok se ne ovrhom ne naplati potraživanje. Odgovor na repliku gospođa zastupnica Ali što se tiče ovog drugog dijela gdje sam ja problematizirala vjerodostojno odredbe zakona kojim nabraja vjerodostojne isprave, ja sam smatrala da bi trebalo preispitati koje su podložne za direktnu ovrhu. Što se tiče PDV-a to ide po posebnim Poreznim zakonima, mi danas ovdje govorimo o Ovršnom zakonu. Ali naravno budući da nije svaka kućica odvojena u pravnom sustavu, svakako ako se o tome razmisli i riješi različito u ovom Ovršnom zakonu onda svakako treba jedinstvena rješenja ugraditi u ostale zakone radi ujednačavanja pravnog sustava zemlje. Hvala. U 12,12 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta po ovoj točci. Gospodin zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolegice, poštovani ministre sa suradnicima. Dakle, rasprava je objedinjena o dva zakona, o Konačnom prijedlogu Ovršnog zakona i Konačnom prijedlogu Zakona o javnim ovršiteljima. Ja ću u svojoj raspravi osvrnuti se na Konačni prijedlog Zakona o javnim ovršiteljima. Taj je zakon u srpnju bio u prvom čitanju, danas se on nalazi pred nama, dakle u drugom čitanju. Pojedine odredbe zakona su, kao što je i rečeno, u odnosu na prvo čitanje nomotehnički, sadržano i pravno poboljšane odnosno dodatno su usklađene sa posebnim propisima. ovim Zakonom o javnim ovršiteljima u naš pravni sustav umjesto dosadašnjeg modela sudske ovrhe uz neke izuzetke gdje neke vrste ovrha ostaju i dalje u nadležnosti sudova. Dakle rečeno je da su to ovrhe radi predaje djece roditelju, radi ostvarivanja susreta roditelja sa djetetom, ovrhe na temelju odluke stranog suda. Dakle, uz te izuzetke uvodi se novi model, novi institut, institut javnih ovršitelja. Zakon javne ovršitelje definira kao samostalne i neovisne nositelje javnoovršiteljske službe koji će imati svojstvo osoba javnog povjerenja, a u obavljanju službe djelovati će autonomno, profesionalno i nepristrano. Svakako da se uvođenjem javnih ovršitelja u naš ovršni postupak čini jedan dosta veliki iskorak pa rekao bih čak i radikalan iskorak. Međutim, mislim da je on potreban jer unatoč brojnim nastojanjima da se kroz zakonske intervencije u ovršni postupak do sada čini mi se da smo od donošenja Ovršnog zakona '96. godine imali njegovih čini mi se 6 novela, dakle da se poveća njegova efikasnost, da se pojednostavi i ubrza, ali unatoč svim tim poboljšanjima ovršni postupak i dalje je neprihvatljivo spor, previše formaliziran i nedjelotvoran. Dakle, očekuje se da će se uvođenjem upravo ovakvog sustava, sustava javnih ovršitelja, uz zadržavanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave koju obavljaju javni bilježnici osigurati brža, jednostavnija i kvalitetnija provedbe ovrhe. Uvođenje javnih ovršitelja u naš pravni sustav temelji se naravno i na iskustvima drugih država, drugih zemalja pa je tako institut javnih ovršitelja, mislim da je to zanimljivo istaknuti, od 27 članica Europske unije on se primjenjuje u njih 19, a od 12 zemalja koji su nakon 2004. godine pristupile Europskoj uniji njih 10 ga je usvojilo prije pristupanja. Dakle, možemo konstatirati da je ovaj institut vrlo rasprostranjen u državama članicama Europske unije. Tamo se on pokazao djelotvornim i iskustva u njegovoj primjeni su vrlo pozitivna. Zato i ne vidim razloga da I na kraju ću reći da je dobro da je državni tajnik u ime predlagatelja prihvatio prijedloge Odbora za pravosuđe i Odbora za zakonodavstvo da Zakon o javnim ovršiteljima, kao i na kraju krajeva i Ovršni zakon, idu u treće čitanje jer se radi o izuzetno važnim zakonima koji će imati značajne utjecaje i značajne posljedice kako na građane tako na gospodarstvo, gospodarske subjekte, općenito na dužničko vjerovničke odnose pa nije na odmet još jednom dobro proanalizirati i promisliti o svim aspektima i posljedicama donošenja ovog zakona. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu.